Уважаеми народни представители, преди началото на днешното заседание нека почетем паметта на един от най-големите синдикалисти в България през последните 20 години проф. д-р Желязко Христов. Той е един уважаван българин, с изключителен принос в изграждането на независимото синдикално движение у нас. Ще го запомним с неизчерпаемата му енергия, която посвети на социалния диалог в името на достойния живот на българските граждани. Моля с едноминутно мълчание да почетем паметта на проф. д р Желязко Христов.

Проект за Програма за работата на Народното събрание за периода 16 17 септември и за 23-24 септември 2010 г. започваме с Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за народната просвета. Следва Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето. – Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Кралство Бахрейн за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото. Четвърта точка – Обобщен годишен доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2009 г. Вносител е Висшият съдебен съвет.

Следващата точка е Второ четене на Законопроекта за изменение на Закона за държавния служител. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. Първо четене на Законопроекта за изменение на Закона за частните съдебни изпълнители. Второ четене на Законопроекта за изменение на Закона за Селскостопанската академия. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване. Първо четене на Законопроекта за допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за фуражите. Парламентарният контрол е предвиден за 17 септември от 11,00 ч. и за 24 септември от 11,00 ч. Моля, гласувайте.

Моля, гласувайте. Гласували 160 народни представители: за 148, против 3, въздържали се 9. Предложението е прието. Постъпили законопроекти и проекторешения от 8 септември до 15 септември 2010 г., както следва: Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси. Законопроект за ратифициране на Финансовото споразумение между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка, подписано на 29 юли 2010 г. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Съпътстващи комисии са: Комисията по регионална политика и местно самоуправление, Комисията по външна политика и отбрана и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на държавния бюджет. Вносители са Мартин Димитров и група народни представители. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси. Законопроект за ратифициране на Споразумението между държавите – членки на Европейския съюз, Кралство Норвегия, Конфедерация Швейцария, Управляващият и Сертифициращият органи за изпълнение на Оперативна програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ІVС”. Разпределен е на Комисията по регионална политика и местно самоуправление като водеща и съпътстващи: Комисията по бюджет и финанси, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и Комисията по външна политика и отбрана.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация. Вносител е Христо Бисеров. Водеща е Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Съпътстваща е Комисията по правни въпроси. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Вносители са Михаил Миков, Любен Корнезов и Мая Манолова. Водеща е Комисията по труда и социалната политика. Съпътстваща е Комисията по бюджет и финанси. Няколко съобщения. На 13 септември 2010 г. в изпълнение на чл. 105, ал. 3 от Конституцията на Република България Министерският съвет е предоставил за сведение на Народното събрание свое Решение № 641 от 2010 г. за утвърждаване на декларации и нотификации по Споразумението между Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия относно процедурата за предаване между държавите – членки на Европейския съюз, и Исландия и Норвегия. С писмо на председателя на Народното събрание Решение № 641 от 2010 г. на Министерския съвет е предоставено на комисиите, а това са: Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, Комисията по правни въпроси, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и на Комисията по външна политика и отбрана. Решението се намира на разположение на народните представители в Библиотеката на парламента. На 13 септември на основание чл. 74, ал. 2 от Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба в Народното събрание е внесен Доклад на Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната при Министерския съвет за изпълнението на Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба за 2008-2009 г. С писмо на председателя на Народното събрание докладът е изпратен на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и Комисията по външна политика и отбрана. Докладът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. На 13 септември 2010 г. в Народното събрание са постъпили информации от Националния статистически институт, както следва: относно индекси на приходите от продажби в сектор „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” за м. юли 2010 г.; индекси на промишленото производство и индекси на оборота в промишлеността за м. юли 2010 г.; индекси на строителната продукция за м. юли 2010 г.; предварителни данни за брутен вътрешен продукт и производителност на труда, заети лица и отработено време за второто тримесечие на 2010 г. Материалите са намират на разположение на народните представители в Библиотеката на парламента.

Моля господин Стоичков, председател на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта да представи доклада за второ гласуване на законопроекта. Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги, процедурно предложение за допускане в залата на заместник-министър Милена Дамянова – Министерство на образованието, младежта и науката, и Анелия Андреева – Национален център за подготовка на директори. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.

Господин Стоичков, имате думата. ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: Благодаря. Доклад за второ гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за народната просвета, № 002-01-53, внесен на 14 юни 2010 г. от Министерския съвет: „Закон за изменение и допълнение на Закона за народната просвета”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Становища? Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя относно наименованието на закона.

за създаването на нов § 1 кореспондира пряко с целта на разглеждания законопроект. Целта на законопроекта е да се въведе задължение и за децата, които през съответната година ще навършат 5-годишна възраст, да посещават подготвителна

че условията, които държавата трябва да създаде за задължителната подготвителна година на 5-годишните деца, не могат да бъдат идентични с условията, които вече, да предположим, че са създадени за подготовката на 6-годишните. На тази възраст разликата, включително не само в менталното, но и физическото развитие на 5-годишните и 6-годишните деца, е много голяма. Член 16 от Закона за народната просвета урежда държавните образователни изисквания. В член 16,

стандарт се отнася за 6-годишните деца. Смисълът на нашето предложение е този стандарт да бъде разширен и да включва условията, които трябва да бъдат създадени предварително, за да е възможно и 5-годишни деца задължително да посещават, забележете, не толкова детските градини – вие по-нататък ще видите, че този закон въвежда задължение – 5-годишни деца да посещават не само детска градина, но ще ги задължи, макар и след определен период, задължително да посещават и училище. Това би трябвало да означава училището да има възможност да поеме 5-годишни деца включително и като актуализирана физическа среда. Всичко това трябва да се уреди в държавното образователно изискване за задължителна подготовка на 5-годишните деца. В хода на разискванията в пленарната зала от министерството ни казаха, че такъв стандарт има и той е разработен. Уважаеми колеги, разработен е стандарт във връзка с действащи разпоредби на Закона за задължителната предучилищна подготовка на 6-годишните деца. Смисълът на предложението ни е: този стандарт да се разшири и да включва и 5-годишните деца. Не бих имал никакво обяснение да отхвърлите едно толкова ясно, толкова необходимо предложение, то цели да стане възможно прилагането на закона. закона. Във връзка с това ми предложение и предложенията, които впоследствие ще защитя, аз ви моля да проявите усилия и да се абстрахирате от това от това кой е вносител на предложението, а да се опитате да вникнете в смисъла на тези предложения. Полезността на това предложение е вън от всякакво съмнение. Естествено ваша воля е дали ще ни подкрепите или не. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Местан. Реплики? Няма. Други народни представители? Има предложение от ръководството на заседанието заместник-министърът да обясни как стоят проблемите, повдигнати от господин Местан.

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Местан, смятам предложението Ви за неоснователно по една основна причина, която искам да подчертая. Цитирам чл. 16, „Държавното образователно изискване се отнася за: 1. Предучилищното възпитание и подготовка.”. Това държавно образователно изискване засяга в момента петгодишните и

(Реплика от народния представител Лютви Местан.) Нямаме промяна в държавното образователно изискване, това държа да го подчертая, което всъщност е основният ни аргумент за това, че ние не правим нищо по-различно от това, което съществува и в момента. Петгодишните деца и в момента

че задължителната подготовка означава задължение от страна на държавата да поеме ангажимент към финансирането на обучението на тези деца,

госпожи и господа народни представители! Нека съвсем ясно да поставим въпросите, които се съдържат в началото на този законопроект. Първо, заявявам моята позиция (мисля, че тя е позиция на повечето от народните представители) за целесъобразност от въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на децата от петгодишна възраст нагоре. Оттук нататък трябва много ясно да отговорим на въпросите, които са поставени в част от предложенията на народните представители. Нещо, което не виждам в текста на комисията и позицията на Министерството на образованието и науката. Правилото трябва да бъде: „Децата, които са на пет години, осъществяват тази подготовка задължително в детските градини. Децата, които са на шест години, могат да осъществяват тази подготовка в детските градини или в училище, според желанието на техните родители, и в краен случай в училище, само при положение, че там са създадени условия не просто за целодневна подготовка, не само за изхранване на децата, но и за оползотворяване на тяхното свободно време и отдих.” Нещо, което почти никое българско училище в момента не е в състояние да предложи. Точно тези въпроси, аз виждам, че са повдигнати от господин Местан и господин Стоичков в техните предложения. Искам да се заявят ясно позициите и да се прецени дали този текст, който предстои да се гледа в първите два параграфа - § 1 и особено в § 2, не оставя твърде много вратички, които в тези пожелания, които се съдържат в точките, няма да могат да бъдат удовлетворени. Поставих въпроса, за да не вземам повече думата, той засяга още началото на законопроекта, но се отнася пряко към неговия § 2. Апелирам към народните представители за подкрепа на тези, да ги нарека принципи, тази рамка на предучилищната подготовка, за да могат те да формират своето отношение при гласуването на отделните разпоредби. Благодаря.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 че няма как преди репликата да не се съгласим, че същината на законопроекта е в първите три параграфа. Затова и дискусията по тези параграфи следва да бъде разгърната. Ние също декларираме готовността си да подходим към темата политически безпристрастно, емоционално хладно, ако трябва, за да намерим такава редакция на текстовете, която ще позволи прилагането на закона. Във връзка с отговора, който получихме от заместник-министъра, честито назначение преди всичко, искам да кажа, че действащият държавен стандарт, действащото държавно образователно изискване не засяга подготовката на петгодишните деца в училище. Аз само този аспект на въпроса поставям.

че ще разгърнете този стандарт, това държавно образователно изискване с текстове, които ще уреждат условията, при които петгодишни деца ще осъществяват своята предучилищна подготовка и възпитание не в детската градина, за това имаме стандарт, а в училище. Няма текстове за предучилищната подготовка на петгодишните деца в училище и смисълът на предложението е

Господин Местан, аз разбирам, че използвахте да предизвикате с репликата, освен мен, и заместник-министъра – наистина е необходимо да се чуе и нейното становище. Това, което искам да подчертая, може би то е единствената разлика в нашата позиция, ако правилно съм разбрал това, което казахте накрая – аз не приемам предучилищната подготовка на петгодишните деца да се осъществява в училище. Да, защото според мен това е едно твърде ранно вкарване на децата в една друга среда, в друга обстановка и натоварването им със задължения, които не съответстват на тяхната възраст и на начина, по който те трябва в този период да разполагат или да се осигури тяхното развитие. развитие. Едно е в детска среда, да го наречем, те да започнат усвояването на първоначални познания и е друго да бъдат вкарани в училищната среда с присъствието на много по-големи деца – в една друга обстановка, и което аз пак подчертавам, при липсата на условия в което и да е или почти във всички училища да осигурят такива условия за нормален живот на децата по време на тяхното отглеждане, възпитание и първоначално образование. затова трябва да подчертаем, че преди шест години децата не би следвало да бъдат изпращани задължително в училище, каквато и да е тази подготовка, както и да се уточни съдържанието й от образователните стандарти.

е същината и че това е наложително. Да, Вие казахте да поемем ангажимент, че ще променим изискванията, които са вътре и аз поемам този ангажимент. Ние това го дискутирахме в комисията, но не смятам, че промяната на заглавието е най-съществената част на това как ще се нарича държавното образователно изискване и не смятам, че е наложително. Защото ние вече не говорим за задължителна подготовка за училище, а говорим за предучилищна подготовка. Нататък сме променили текстовете в комисията.

подготвителната група в училище за 5-годишните деца е само по желание на родителите. И в момента дори има училища в някои градове, където има организирани такива групи за 5-годишните деца, независимо че не получават стандарт за тях. Това е по желание на родителите – 95% от родителите желаят децата им да бъдат в подготвителна група в детската градина - там, където те са и сега, те си остават там. Има обаче 5-6%, които какво да направим – родителите желаят децата им на 5 години да са в училище. важно е да поставим условия и изисквания и да контролираме тези изисквания. Смятам обаче, че един закон трябва да дава повече възможности, трябва да даде рамката, да даде възможност. Оттам нататък обаче трябва да създадем условия за ефективен контрол. същината на проблема. Що се отнася до промяната и до включване на изисквания за подготвителна група в училище за 5-годишните деца, това вече почти е разработено. Пак казвам, ние сами и заедно с вас, пак повтарям, това са и ваши предложения, които ние приехме

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, господин Местан! Ние доста време, с часове, обсъждахме законопроекта и Вие сам се убедихте от от изказването на заместник-министъра, а и от изказванията на всичките ни колеги в комисията, че законът е точен и ясен. Наистина не е нужно да повтарям думите на заместник-министъра, че и в момента

и притесненията на господин Стоилов и Вашите. Наистина законът винаги може да се поправи и винаги може да се изиска нещо по-добро. А и Вие знаете,

Няма. Има ли други изказвания? Заповядайте, госпожо Богданова.

Благодаря Ви, господин председател. Госпожи и господа народни представители! Аз си мислех, че има тип законодателство и секторна политика, която е в състояние да обедини и професионалните, и политическите, и гражданските позиции на народното представителство. Продължавам да се надявам, че тази тема е темата „Образование, просвета и наука”. И продължавам да бъркам! Защо? Защото ние водим разговор по една промяна в закона. Аз си признах, че това е първият законопроект от пет години, по който аз, имайки различни виждания, не съм написала своите предложения. Това е така, защото съм убедена, че точно след два или три месеца, когато влезе в пленарната зала или в комисията новият Закон за училищното образование, този спор ще се възпроизведе отново. И второ, защото ние правим една поправка в закон, която, въпреки че има императивен характер, не гарантира задължителност днес, тъй като държавата няма готовност да изпълни каквато и да е теза, която този закон днес залага. Тя обаче има едно същностно задължение, срещу което аз не чувам аргументи и не виждам воля за изпълнение, поради което поисках думата. Държавата има ангажимент да финансира и по тази тема аз ще поискам да кажа мнението си по § 2, защото той е този, по който започна дискусията. Но държавата има и изключителното право да заяви пред българските граждани какви условия, каква рамка на техния избор и поведение предлага. Да, аз твърдя, че 5-годишните деца трябва да се намират в детската градина, Вие обаче в § 2, госпожо Дамянова, не твърдите това. Вие казвате, че родителят има право да избира. Когато въвеждате императивен текст и казвате, че 5-годишните деца след една, две или пет години задължително трябва да влязат в системата на предучилищното образование не по желание на родителите, вие сте длъжни като държава и представители на тази държава да заявите образователната рамка, в която те ще работят. Това не е свободният избор дали ще ползвате социалната услуга „Детска градина” с образователен елемент вътре. Това е един ход, в който вие градите за 14 години напред образованието на това дете. Няма как да се убеждаваме, че разликата между 5 и 6 години в този параметър на човешката възраст е много същностна. Не може съществуващото днес образователно изискване да я покрие изцяло. Не разбирам къде е драмата в това да кажете – да, ще доработим, ще разширим тази тема вътре. Има какво да се пише, заложили сте го като искане, имаме го като неформално говорене. А ако всичко, което до този момент е било факт, ще се повтори в този си вид – извинявайте, за какво казваме: „Деца, длъжни сте!”, след като тази работа може да я свърши бабата? Ще се върна на темата за домашното образование. Държавата не може да каже – нашата роля по Конституция може да бъде сведена до това, въпреки че тя е твърде по-широка. Затова аз ви моля: подкрепете предложението на господин Местан. Защото то осмисля всички текстове, по които ние ще коментираме второто четене на този законопроект. Това е смисълът.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Стоилов! Смятам, че трябва да си даваме сметка, че през последните години демографската картина е твърде тревожна. Тя повлия съществено върху оптимизацията на училищната мрежа. В много населени места има училище, но няма детска градина и обратното. Общинският съвет ще вземе най-доброто решение в интерес на детето. Трябва да се има предвид, че предучилищното възпитание и подготовка ще се провежда по единни стандарти, това вече го каза заместник-министър Милена Дамянова, съобразени с психо-физическото развитие на детето, независимо от сградата, в която то се осъществява: училище или детска градина. Ще се осъществява строг контрол, което вече беше казано и смятам, че е много важно това, което заяви заместник-министърът. Другото, което искам да споделя. Безусловно общоприето принципно положение е правото на избор на родителя къде, в кое училище или детска градина да запише своето дете. При условие, че родителят би предпочел задължителната предучилищна подготовка да се осъществява в училище, било заради полудневна форма или по други съображения, а законодателят създаде задължение той да прави това единствено и само в детската градина за 5-годишните то това би означавало ограничаване и отнемане правото на избор на родителя. Благодаря ви.

Гласували 119 народни представители: за 29, против 65, въздържали се 25. Предложението не е прието. Господин Стоичков, заповядайте. ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: По §1 има предложение от народните представители Галина Банковска, Стефани Михайлова и Нели Калнева-Митева. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 1: „§ 1. В чл. 19 се правят следните допълнения:

преди постъпването им в първи клас е задължителна, като за извършваното обучение родителите и настойниците не заплащат такса. (2) Задължителната подготовка на децата за училище по ал. 1 се осъществява в: в: 1. подготвителни групи в детските градини – за подготовката, която се извършва две години преди постъпването на децата в първи клас; 2. подготвителни групи в училищата за подготовката, която се извършва една година преди постъпването на децата в първи клас. (3) Обучението в подготвителните групи по ал. 2 се организира при условия и по ред, определени с Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и държавното образователно изискване по чл. 16, 2. Да се създаде нова ал. 4: „(4) Изключения по ал. 2 се допускат в случаите, когато в населеното място няма съответната подготвителна група по ал. 2, т. 1 или 2.” 3. Досегашната ал. 4 да стане ал. 5. Предложение от народните представители Мартин Димитров и Веселин Методиев: В § 2, в чл. 20, ал. 1 текстът: „Подготовката на децата за училище е задължителна от годината, в която детето навършва 5-годишна възраст” да бъде заменен с текста: „Подготовката на децата за училище може да започне от годината, в която детето навършва пет години.” Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Огнян Стоичков: В § 2 чл. 20 се изменя така: „Чл. Подготовката на децата за училище една година преди постъпването им в първи клас е задължителна и се извършва в подготвителни групи към детските градини или в подготвителни класове в училище. (2) Подготовката на децата за училище две години преди постъпването им в първи клас е задължителна и се извършва в подготвителни групи към детските градини в целодневна форма на обучение, при невъзможност за създаване на подходящи условия – в подготвителни класове в училище , където формата на обучение се осъществява по избор на родителите или настойниците. (3) В случаите по ал. 1 и 2 родителите или настойниците се освобождават от заплащането на такси. такси. (4) Обучението в подготвителните групи по ал. 1 и 2 се организира при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона. (5) За деца, които не владеят добре български език, освен подготовката по ал. 1 и 2 се осигурява и обучение по български език по специализирана методика за усвояване на българския език.” Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народните представители Галина Банковска, Стефани Михайлова и Нели Калнева-Митева. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 2: „§ 2. Член 20 се изменя така: „Чл. 20. (1) Предучилищната подготовка на децата две години преди постъпването им в първи клас е задължителна, но не по-рано от годината, в която детето навършва 5-годишна възраст. (2) Предучилищната подготовка на децата по ал. 1 се осъществява в подготвителни групи в детските градини или подготвителни групи в училищата, като родителите и настойниците не заплащат такса за обучението. (3) Предучилищната подготовка на децата по ал. 1 се осъществява при спазване на следните изисквания: 1. осигурена среда, съобразена с възрастовите особености на децата, която създава гаранции за опазване на физическото и психическото им здраве и благополучие; 2. осигуреност с учители и помощник-възпитатели, отговарящи на изискванията за заемане на длъжността, определени в този закон и подзаконовите актове по прилагането му; 3. целодневна или полудневна организация на предучилищната подготовка, която включва и условия за отдих на децата; 4. осигурено столово хранене, организирано в съответствие с изискванията, определени в наредби на министъра на здравеопазването – при целодневна организация на предучилищната подготовка; 5. осигурен безплатен транспорт в случаите по чл. 26, ал. 3. (4) Предучилищната подготовка по ал. 1 се извършва при условия и по ред, определени в този закон, правилника за прилагането му и в държавното образователно изискване по чл. 16, т. 1. (5) За деца, които не владеят добре български език, освен подготовката по ал. 1 се осигурява и обучение по български език по специализирана методика за усвояване на българския език.” ПРЕДСЕДАТЕЛ Заповядайте, господин Местан. ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, всъщност това е най-важният параграф в целия закон. Молбата ми тук е така, както проявихте разбиране за необходимостта именно в този § 2 да се отрази задължението на държавата и общините да осигурят освен столовото хранене и отдиха на 5-годишните деца, за да е възможно тяхното задължение да се включат във формите на предучилищната подготовка и възпитание, така ще ви моля по въпроса къде осъществяват това си задължение пет, респективно 6-годишните, да бъдем малко по-внимателни! Каква ще бъде окончателната редакция на този законопроект това е въпросът, от отговора на който зависи дали законът ще се прилага на практика или не. Понеже ще ми направите реплики и ще ме питате: а какво ще стане, ако в населеното място няма детска градина или няма училище, започвам отзад-напред. Предложението, което правя, казва следното. Ако в едно населено място няма училище, но има детска градина, и 5 годишните, и 6-годишните ще бъдат в детската градина. Обратното, ако в същото населено място има само училище без да има детска градина, и 5-годишните, и 6-годишните ще посещават задължително училището. Въпросът, който поставяме, е: ако в населеното място има и детска градина, и училище, трябва ли да е възможно 5-годишните да осъществят задължението си в училището, когато 6-годишни са в детската градина? Предложението на Министерския съвет, предложението на министъра на образованието съдържа този риск. Нашето предложение е следното. Когато в населеното място има и детска градина, и училище, 5-годишните императивно да са в детската градина, а 6-годишните да са в училище. Ако в детската градина след като бъдат приети всички 5-годишни, останат места, може да се удовлетвори и желанието на 6-годишните да бъдат в детската градина, но да е ясен принципът! Моля ви, проявете тук малко повече воля, да вникнем в същината на проблема! Отново повтарям: предложението, което наложихте в комисията, е опасно – взривява приложимостта на закона.

да се окаже 6-годишни да бъдат в детската градина, а 5-годишните деца да ги пращаме в училище, което е противоестествено! Ако приемете това ясно предложение, което правим, този риск ще бъде избегнат. Последният текст от предложението ми отговаря на въпроса: ако няма детска градина? Ако няма детска градина, 5 годишните ще отидат в училище – вече ви отговорих на този въпрос. Уверявам ви, че ако не промените позицията си по този въпрос, дори с 240 гласа да подкрепим текст, с който задължаваме 5-годишните деца да посещават училище, а не детска градина, тази норма ще остане мъртва, няма да се прилага. Ще ви моля, ако ме репликирате, да получа ясен отговор на въпроса: съгласни ли сте, че ако в населеното място има и детска градина, и училище,

решава, защото предложенията, които независимо един от друг направихме с председателя на комисията господин Огнян Стоичков, решават много ясно този казус в полза на 5 годишните деца. Мисля, че на изпитание е поставена не просто готовността ви да водите диалог с различното мнение, но на изпитание се поставя дали сте искрени, когато предлагате този закон. От този текст зависи приложимостта на закона. Благодаря.

господин председателю. Уважаеми колеги, госпожо заместник-министър! Нашето предложение е кратко и искам да го мотивирам пред вас. Идеята българските деца от 5-годишна възраст насетне да бъдат ангажирани с образователен процес е хубава идея. Никой не може да й се противопостави с разумни доводи. Въпросът е организационен: под каква форма и как да се случи? Натискът, който идва за въвеждането – това е специално към колегите от ГЕРБ,

Ще ви кажа, че само преди броени години бяха 80 хил., а преди 10-12 години бяха 95 хил. Това намаляване на децата в България води до този натиск да се отваря системата надолу – под 7-годишна възраст, да се създават нови щатни места, да се намира работа. Този натиск е естествен. Трябва да знаем обаче, че той идва основно към вас, колеги, под различни форми, вкарани в иначе хубавата идея, че образованието трябва да бъде по-близко до децата още от 5-годишна възраст. Какво е възможно да се направи и защо е нашето предложение, което е съвсем кратко, ще го прочета бързичко: „Подготовката на децата за училище е задължителна от годината, в която детето навършва 5-годишна възраст” да се замени с текста: „Подготовката на децата за училище може да започне от годината, в която детето навършва 5 години”. „Може да започне” и „е задължителна” е разликата.

Виждам, че колегите на първата банка имат много по-голям интерес от дебат помежду си и затова ще се ориентирам към приключване. Обръщам се пак към Парламентарната група на ГЕРБ и към ръководството на министерството. Добрата идея може да се постигне тогава, когато се отвори възможността – както каза заместник-министърът, а не като се направи задължителна с отлагателна норма за след години. На практика така не се постига целта. Такова е нашето предложение, много ясно и кратко. То е отхвърлено в комисията, което означава, че тук ще има автоматично решение на залата. Опасявам се обаче, че няма да е много далеч времето, когато ще се върнем и ще намерим такова решение, ако искаме следващата учебна година онези общини, които са готови, там, където има възможност, това фактически да се случи. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря. Реплики?

Благодаря Ви, господин председателю. Колеги, ще ми се да успокоя колегата Методиев, че каквото и да гласуваме по този параграф, единственият текст, който ще влезе в сила, е този, който те предлагат. Че разговорът е важен, е вярно. Това, че тази активност на първата банка на колегите срещу мен можеше да се случи седмица по-рано, също е вярно. вярно. Вижте, разговорът, който водим днес, има един простичък смисъл. Този смисъл може да бъде подкрепян всякак – с ваши разговори, наблюдения, със социологическото проучване, с всичките данни, които се въртят около нас, включително и с днешното ни говорене. Въпросът е: след като въвеждаме задължителна норма за децата, навършили 5-годишна възраст, за участие в системата на училищното образование в частта му предучилищна подготовка, къде провеждаме това обучение това е простичкият въпрос. Аз продължавам да твърдя, че мястото на децата, навършили 5 години, просто е в детските градини. Няма защо да обясняваме, че сме го предпоставили с текста, подкрепен от комисията, не е вярно. Свободният избор на родителите ще ви доведе до ситуация, в която при налични 20 свободни места в трета група на детската градина – защото започнахме да говорим с термини, ще се появят 18 деца на 5 години и 3 деца на 6 години. Какво правите с децата на 6 години, при условие че 5 деца на 5 години стоят отвън?! Група ли им правите? правите? Не можем да спорим, при условие че има налична технология, която ще ни вкара в батак още утре! Не можем да кажем на родителите да избират спокойно и свободно, при условие че ние сме заявили изискване – това, за което говорихме по § 1 и което не поискахте да подкрепите, за да стане ясно, че когато подготовката е задължителна и е част от цяла система, има рамки и носи след себе си изисквания, предполага среда. предполага среда. Без да повтарям аргументите на колегата Местан, този текст води до един друг извод. Ние твърдим, че след 2 години общините трябва да са създали всички условия този текст да влезе в действие – до 2 години (който може, а може би – който иска). това е тезата, която сме сложили. Пилотните проекти можеха да станат без да правим поправка в закона днес и щяха да бъдат аргументи, когато приемаме сериозния закон за училищното образование. Големият проблем е, че в този текст никой не дава никакви гаранции, че след

Проблемът е еднакво силен за София и за селата в Кърджалийско. Къде е тезата, технологията, ангажиментът, който гарантира, че този закон ще влезе в сила?! И ако ние днес не заявим категоричното си изискване, че 5-годишните стоят в детската градина и това е тезата, за която работим, просто сме сбъркали идеята, по която правим предучилищното обучение. Затова ви моля: подкрепете предложението на колегата Местан, поне на колегата Стоичков, които носят една и съща теза. Благодаря

Уважаеми колеги! Предложението, което съм направил, се доближава до предложението на колегата Местан. Според мен то е житейски издържано. В тази насока бяха и

Това е житейски издържаната и нормалната позиция на всеки родител, не е необходимо да сме юристи, педагози и т.н. специалисти в материята. В този аспект са нашите предложения, че логичното място на 5-годишните, на тези дечица, които са наистина

По изключение в ал. 2 съм записал – ако не могат да се осигурят подходящи условия, тогава тези 5 годишни дечица отиват, заедно с четвъртокласника, петокласника и шестокласника под покрива на училището с всички плюсове и минуси на това съжителство под един покрив. И тогава вече формата се избира от родителите – дали цял ден да го оставят в училище, ако имаме тази възможност като материална база, или на полудневна организация. Според мен това е логичната позиция, която следва да подкрепим като народни представители, защото тази позиция съответства и на желанието на родителите. Все пак родителите са наши партньори в законодателството в сферата на техните деца. Благодаря за вниманието. И аз благодаря. Реплики? Няма. Други изказвания? Заповядайте, господин Иванов. Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение за отлагане на гласуването на този текст,

Направено е процедурно предложение за отлагане гласуването на § 2 по така внесения законопроект. Заповядайте, господин Стоичков. Ако позволите, колеги, аз бих подкрепил такова предложение за отлагане, но моето предложение е за отлагане на гласуването и разглеждането на целия законопроект, тъй като и последващите разпоредби са свързани с този основен чл. 20. Както вече бе казано в пленарната зала, чл. 20 е основната основната разпоредба в закона и всички следващи са свързани и функции на това, което евентуално ще приемем или отхвърлим. Така че процедурата ми е да отложим гласуването на целия закон.

Моля народните представители да влязат в залата –

приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 002-01-69, внесен от Министерски съвет на 20 юли 2010 г.”.

На заседанието присъстваха министърът на здравеопазването проф. Анна-Мария Борисова, представители на Министерството на образованието, младежта и науката, Националната здравноосигурителна каса, съсловните организации в сферата на здравеопазването и пациентски организации. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от проф. д-р Анна-Мария Борисова. Тя информира народните представители, че предлаганите изменения и допълнения могат да бъдат обособени в четири основни направления: Първо, обединяване на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването, регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве и регионалните центрове по здравеопазване, като по този начин държавната здравна политика на територията на всяка област ще се организира и осъществява от една държавна институция – Регионална здравна инспекция. Второ, промени, свързани с медицинското образование, упражняване на медицинската професия и извършването на медицински научни изследвания, както и създаване на единен регистър на медицинските специалисти в страната. Трето, прецизиране и допълване текстовете на действащи разпоредби с оглед точното и недвусмислено прилагане на закона, както и преодоляване на съществуващи законодателни празноти. Четвърто, промени в Закона за лечебните заведения и в Закона за здравното осигуряване, насочени към оптимизиране на публичните разходи за болнична помощ. Госпожа Десислава Атанасова обърна внимание, че текстовете на предлаганите разпоредби в § 102 от законопроекта, относно въвеждането на забрана на територията на държавно или общинско лечебно заведение за болнична помощ да осъществява дейност друго лечебно заведение за болнична помощ, което не е държавно или общинско, и на предварително съгласие от министъра на здравеопазването за откриване и създаване на лечебно заведение за болнична помощ, не биха могли да бъдат подкрепени по вносител. Тя информира народните представители, че от страна на Министерството на здравеопазването вече има поет ангажимент при второ гласуване на законопроекта, текстовете на предложените разпоредби за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения и Закона за здравното осигуряване да бъдат преразгледани и прецизирани. В хода на дискусията членовете на Комисията по здравеопазването отправиха конкретни въпроси относно предвидените в законопроекта промени във връзка със структурата и функциите на Регионалната здравната инспекция, контрола по изпълнението на медицинските стандарти, създаването и поддържането на единен регистър на медицинските специалисти от Министерство на здравеопазването и изграждането на механизъм за регулиране откриването на нови лечебни заведения в страната. Народните представители отбелязаха, че между първо и второ гласуване на законопроекта следва да бъдат взети предвид направените при обсъждането предложения. Представителите на съсловните организации в сферата на здравеопазването, Българския лекарски съюз, Българския зъболекарски съюз, Българския фармацевтичен съюз и Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи изразиха принципна подкрепа за предлаганите промени, но същевременно посочиха, че при второ гласуване на законопроекта следва да бъдат обсъдени и прецизирани текстовете на разпоредбите, чрез които се ограничават и изземват законоустановени функции на съсловните организации. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: „за” – 15, без „против” и „въздържали се” - 2, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 002-01-69, внесен от Министерски съвет на 20 юли 2010 г.”.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Ще ви запозная с доклада на Комисията по правни въпроси: „На свое заседание, проведено на 9 септември 2010 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 002-01-69, внесен от Министерски съвет. От името на вносителя законопроектът беше представен от госпожа Людмила Василева, която посочи, че с предлаганите изменения и допълнения в Закона за здравето се предвижда държавната здравна политика на територията на всяка област да се организира и осъществява само от една държавна институция – Регионална здравна инспекция. Обединяват се второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването – регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве и регионалните центрове по здравеопазване. Това ще доведе до премахване на дублиращите се функции и звена на сега съществуващите структури, до намаляване на щатната численост на персонала в тях, както и съответно до намаляване на разходите за издръжка на новата структура спрямо досегашните бюджети. Създаването на регионалните здравни инспекции цели повишаване ефективността на административното обслужване на гражданите и юридическите лица чрез облекчаване на административните процедури и повишаване на прозрачността в работата на администрацията. Въвежда се изрично възможността възможността за подаване на заявления и документи или за подаване на определена информация по електронен път. С разглеждания законопроект се предвиждат и промени, свързани с медицинското образование, упражняването на медицинската професия и извършването на медицински научни изследвания. Урежда се статутът на професията „лекарски асистент”. Регламентират се и контролни правомощия на министъра на здравеопазването, свързани с дейностите по планиране и провеждане на обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. Предвижда се създаване и поддържане на единен регистър на медицинските специалисти, който ще се води от Министерството на здравеопазването, съдържащ в пълнота и в динамика информацията за всички медицински специалисти в страната, независимо от евентуалното дублиране на част от информацията в този регистър с регистрите, поддържани от съсловните организации. Този въпрос е от съществено значение поради необходимостта от информация в Министерство на здравеопазването за анализиране на състоянието и потребностите от медицински кадри в страната. Със законопроекта се уреждат изчерпателно и условията за упражняване на медицинска професия от граждани на трети държави, които са придобили професионална квалификация по регулирана медицинска професия в трети държави, като се цели улесняване на достъпа до тези професии и облекчаване на реда за кандидатстване и приемане на граждани от трети държави за специализанти и същевременно създаване на гаранции за получаване на качествена медицинска помощ от пациентите. Премахва се досега съществуващият регистрационен режим за създаване на оптики. Лицата, които ще разкриват оптика, следва само да уведомят съответната регионална здравна инспекция по реда на чл. 35 от Закона за здравето. По този начин значително се облекчава процедурата по откриване на оптиките. Със законопроекта се правят промени в Закона за лечебните заведения и в Закона за здравното осигуряване, насочени основно към оптимизиране на публичните разходи за болнична помощ. В дискусията взеха участие народните представители госпожа Юлиана Колева и госпожа Десислава Атанасова. Госпожа Юлиана Колева изрази несъгласие и предложи между първо и второ гласуване да се прецизира разпоредбата на § 102, т. 3 от законопроекта, с която се предлага да се въведе забрана на територията на държавно или общинско лечебно заведение за болнична помощ да осъществява дейност друго лечебно заведение за болнична помощ, което не е държавно или общинско. Според мотивите на вносителя промяната цели да гарантира държавния и общинския ресурс, като се поставят определени ограничения пред управителните органи на лечебните заведения при сключването на разпоредителни сделки. Необходимо е да се прецени доколко въвеждането на предлаганите ограничения при приемането на решения от управителните органи на държавните и общинските лечебни заведения е в съответствие с действащата нормативна и дали по този начин се гарантира правото на гражданите на достъпна медицинска помощ. С разпоредбата на § 60 на законопроекта се предлага създаване на единен регистър на медицинските специалисти в страната, съдържащ информацията за всички медицински специалисти в страната. Госпожа Колева посочи, че с чл. 13, ал. 1, т. т. 3 и чл. 4 от Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина, с чл. 12, т. 4 и чл. 4 от Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите и чл. 8, т. 2 и чл. 4 от Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти

на регистъра по § 60, тъй като данните в него ще се дублират с информацията в регистрите, поддържани от съсловните организации. В съответствие с изразените бележки госпожа Колева посочи, че ще направи предложения между първо и второ гласуване на законопроекта. Госпожа Десислава Атанасова изрази своята подкрепа за законопроекта, но същевременно обърна внимание на представителите на Министерството на здравеопазването относно начина, по който се предлагат промените в законите в областта на здравеопазването, тъй като последната промяна в Закона за лечебните заведения, който се променя който се променя сега, е била приета преди месец и също е била внесена от Министерски съвет. Госпожа Атанасова посочи, че с § 102, т. 5 и 6 от законопроекта се предвижда лечебни заведения за болнична помощ да се създават да се създават след предварително съгласие на министъра на здравеопазването, ако тяхната дейност ще се финансира със средства от републиканския бюджет или от бюджета на Националната здравноосигурителна каса; възрази срещу предвидената в § 102, т. 6 комисия, която ще разглежда заявленията за получаване на съгласие от министъра на здравеопазването за създаване на лечебни заведения, тъй като липсват критерии за нейното създаване, начина на оценяване на потребностите на населението от медицинска помощ и това ще доведе до порочна практика за влизане в системата на здравеопазването или попълването на Националната здравна карта. Като председател на Комисията по здравеопазване тя сподели, че при обсъждане на законопроекта министър Борисова е поела ангажимент да се предложат по-добри текстове и създаването на по-добра правна уредба в Закона за лечебните заведения или пък ще се отложат текстовете на параграфа. След проведеното обсъждане и гласуване с 14 гласа „за”, без „против” и 1 глас „въздържал се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 002-01-69, внесен от Министерски съвет на 20.07.2010 г.”. Не е представен доклад на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта. Откривам разискванията. Изказвания? Заповядайте, госпожо Джафер.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

и въпреки всичко – подкрепа на предложените текстове. Всъщност основният въпрос, който трябва да си зададем и по който се очаква тезите тезите да бъдат доразвити в тази дискусия, е: кой и защо е подвел Министерския съвет да предложи тези изменения и защо още преди първото четене министърът на здравеопазването изразява готовност да оттегли или да преработи основните текстове в предложението? За какво става въпрос? На първо място, чрез Закона за здравето в Преходните и заключителни разпоредби всъщност се променят важни текстове в друг основен закон – Закона за лечебните заведения. Припомням, че този закон беше приет ударно преди да излезем във ваканция и публикуван в „Държавен вестник”. Тази промяна е абсолютно неиздържана юридически и юристите в Комисията по правни въпроси естествено са забелязали това.

На първо място, правомощията министърът да определя кое лечебно заведение да бъде регистрирано и да съществува, ако работи с публични средства. Много важен текст е този, който ще изведе работещи сега структури от територията на държавни заведения. Това ще създаде непредвидим хаос с непредвидими последици в и без това обърканата ни здравна система в момента. второ място обаче, има една важна промяна и тя е положителна, защото точно тук, в този закон, е мястото най-накрая да се регламентира понятието „лекарски асистент”. След влизането в сила на тези текстове досегашните фелдшери, познати на всички, ще станат лекарски асистенти. Това е положителна промяна, защото това понятие съществува само в

предприетата посока фелдшерите и тяхната дейност да се регламентират само с подзаконов нормативен акт. На трето място, обединението на регионалните центрове по здравеопазване и РИОКОЗ в една обща структура не може да не бъде приветствано като правилна стъпка. Някой обаче трябва да даде отговор на въпроса: как това корелира с преструктурирането и създаването на Агенция по безопасност на храните? Тези хора ще бъдат преназначавани два пъти – един път, когато се обединява и се прави новата структура Регионална здравна инспекция, и друг път, когато бъдат преназначавани в Агенцията по храните. За съжаление, Министерството на здравеопазването проспа създаването на стратегията за Агенцията по безопасност на храните. В момента всичко отива под шапката на министъра на земеделието и мисля, че това ще създаде огромен проблем по-нататък, когато действително заработи тази агенция. Друг е въпросът, че 500 души ще бъдат освободени. Най-вероятно това ще бъде една законово регламентирана чистка в системата, която ще продължи два пъти, защото една част от хората на два пъти ще бъдат преназначени или ще бъдат освобождавани поетапно. На четвърто място, в законопроекта се прави опит за отнемане на права на съсловните организации. До този момент те имат правото и задължението, разбира се, да създават и поддържат регистри. Нямаше ясен отговор в Комисията по здравеопазването защо трябва отново да се създава и поддържа регистър, след като съсловните организации поддържат такива регистри и ги публикуват в „Държавен вестник”? Оказа се, че няма информация, която да липсва, и дефицит, който да налага поддържането на още един регистър. Това може да означава само едно нещо – липса на достатъчно комуникация между съсловните организации и Министерството на здравеопазването или непознаване на дейността и компетенциите, регламентирани със закони от работещите в Министерството на здравеопазването. Много интересни са текстовете, които касаят лечебните заведения по чл. 5. Те също най-вероятно ще претърпят интересна метаморфоза, защото след едно писмо на ген. Тонев – шеф на Военномедицинската академия, ще се постигнат компромисни текстове, които ще дадат възможност и отново ще направят изключения за този тип лечебни заведения. Още един опит да се засили ролята на министъра на здравеопазването да администрира системата е чрез назначаването на заместник-директорите на тези лечебни заведения от министъра на здравеопазването с цел, аргументът е такъв, да се контролира по-добре тяхната дейност, защото работят с публични средства. Това са основните моменти в законопроекта. Най-вероятно те ще бъдат променени между първо и второ четене, но остава да виси въпросът: кой и защо подведе Министерския съвет да внесе законопроекта в този вид и какъв ще бъде в края на краищата той? А порочната практика чрез преходни и заключителни разпоредби да се променят други основни закони действително трябва да се прекрати, защото няма да внесе яснота за това, което ще се случва в обърканото ни здравеопазване напоследък. Благодаря за вниманието. Няма. Други изказвания? Заповядайте, господин Иванов. Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Уважаеми колеги, слушах внимателно изказването на колегата Джафер. Направи ми впечатление, че на два пъти акцентира: „непредвидим хаос”, „чистка”, „внушения в Министерството на здравеопазването” и „внушения за безпорядък”. Не мога да се съглася с госпожа Джафер, тъй като съм убеден, че тя милее за здравеопазването, както всички тук, присъстващи в тази зала. Да, действително има какво да се работи между първо и второ четене. Мисля, че точно затова парламентът е мястото за поставяне на дискусия между първо и второ четене, за да може един законопроект да влезе по нужния прецизиран начин, с нужните текстове, прецизирани, повтарям, за да може те действително да са работещи. Безспорно тук не може да бъде подминат и фактът, че според госпожа Джафер имало само един положителен момент, а именно въвеждането на лекар-асистент. По-късно беше споменато, че има и втори положителен момент, затова искам да акцентирам на него – това, че огромната администрация в организацията РИОКОЗ и всички онези структури, които ръководят, до голяма степен затормозяват и дублират своите функции. Тук ще се ще се съгласите, че това беше много пъти изказвано като становище - че трябва да бъдат обединени в една структура като Регионална здравна инспекция,

Имаме последователност в това да бъдат пестени средства и ненужни харчове в момента, в който разглеждаме промените и оптимизацията в болничния сектор.

коригирани, тъй като, макар министърът да е принципал, не бива да се създава погрешна теза, а именно да има еднолично право да определя кога, къде и по какъв начин да бъде разкрито едно лечебно заведение. Абсолютно правилно. Тук също трябва да отразим, в § 102, въпроса с частните структури, които функционират на територията на една

не разполагат с даден тип апаратура или отделения, които функционират в структурата на държавните болници. Това по никакъв начин няма да бъде в услуга на пациентите, именно в името на които се правят промените в разглеждания закон.

Мисля, че тук трябва да обърнем внимание и аз ще акцентирам, че ако действително в България съществуваше лекарска камара, тогава можем да кажем, че воденето на този регистър няма да бъде необходимо да бъде дублирано от Министерството на здравеопазването. Но ние не притежаваме камара. Имаме Лекарски съюз, а нямаме лекарска камара. Затова считам, че отговорността на министъра, който формира политики, който се явява визионер в реформата на здравеопазването, трябва да има ясната постановка, ясната визия от какви специалисти се нуждае в момента здравеопазването, къде трябва да бъдат отпуснати бройки както за лечебните заведения, така и за нещо много важно – за предварителното набелязване на медицинските специалности в университетите в страната, тоест какъв прием на студенти по медицина трябва да бъде определен и след това да бъдат планирани средства за нужната квалификация на тези специалисти.

Няма. Други изказвания? Заповядайте, д-р Желев.

могат и трябва да бъдат подкрепени. На първо място – административната промяна. Трябва да се отбележи, че само Министерството на здравеопазването в продължение на толкова години имаше две изнесени структури извън София, които

структура с над 100-годишна история, доказала своето място в системата на здравеопазването. Естествено, това ще даде възможност да направите съответни персонални промени най-вероятно в ръководните органи на новосъздадената структура. Нормално е. да намерите добрите специалисти и това да не стане повод за устройване на партийни партизани, което страната познава. Надявам се, че ще подходите съвсем аргументирано по този въпрос. На второ място, действително заслужава да се подкрепи промяната, с която се устройва статутът на тъй наречените фелдшери. Те имат мястото си в системата на здравеопазването, което

създаването на регистър към Министерството на здравеопазването. Бих подкрепил такъв регистър, макар че Законът за съсловните организации е ясен и казва кой и защо го прави. В същото време, когато искаш да управляваш, трябва да имаш информация. Не е невъзможно Министерството на здравеопазването да изиска информацията и да разполага с нея. Може би трябваше предварително да помислите какво и как да се случва, за да няма колизия между двата закона. Това също е въпрос на време, което може да се

представяте, еднолично министърът на здравеопазването, без значение кой е той, без значение от коя политическа сила е, да взема еднолично решение коя болница да съществува, дали да съществува, кога и как да съществува. Госпожо министър, сигурно ще се съгласите с мен, че това ще Ви натовари с огромна отговорност. Не е необходимо да я носите. По-добре е да намерите друг вариант, който да даде възможност действително да се преценява необходимостта от съществуването на една или друга здравна структура. Тук е въпросът обаче защо с лека ръка в Закона за лечебните заведения беше отменена възможността за действителна акредитация. Ако бяхте прецизирали текстовете, касаещи акредитацията на лечебните заведения, може би този въпрос сега нямаше да стои с такава сила. Добре е също така да се помисли, но това няма как да бъде подкрепено. Трето, стана въпрос за възможността за сключване на договори от страна на държавните и общински лечебни заведения с частни структури с цел по-добро обслужване на населението при липсата на достатъчно финансов ресурс.

благодаря.

действително, че в законопроекта има доста смислени неща, които уреждат обществените отношения, свързани със системата на здравеопазването, като едно от тях е обединяването на РИОКОЗ с РЦЗ. Към днешна дата

Това е една огромна армия, която е близо 4000 човека и ако търсим начини за оптимизиране на системата на администрацията – ето един резерв, защото очевидно е, че има дублиране на функции, очевидно е, че има дублиране на структури. Защо казвам това? Защото съвсем наскоро беше приета концепцията за безопасност на храните, за създаването на Агенцията за безопасност на храните. Една част от функциите, които изпълнява РИОКОЗ, ще изпълнява именно тази агенция. На следващо място, има медицински одит, който е към Министерството на здравеопазването, който се занимава с контролни функции. Контролни функции има Националната здравноосигурителна каса, така че новите Регионални здравни инспекции ще се освободят от част от задълженията и има възможност още да бъдат съкратени тези, пак пак повтарям – 4000 човека, така че тази бройка от 450, която се споменава за намаляване на тази структура, мисля, че може да бъде увеличена. Следващото нещо, на което искам да се спра – това което казаха и колегите, е за контрола по изпълнението на медицинските стандарти и по организацията на качество на медицинските дейности. Уважаеми колеги, това е разписано в § 4. Регионалните здравни инспекции е редно да се занимават със спазването на стандартите, защото това е държавна отговорност. Но отговорност навсякъде в света на съсловните организации е да следят за спазването на качеството – това, което каза и д-р Иванов по време на заседанието на Комисията по здравеопазването. Качеството е това, което може да бъде проследено единствено и само от съсловните организации. Затова, много ви моля, не посягайте на основните неща, които вършат съсловните организации. Те на практика вършат три много важни неща. От една страна, поддържат регистъра, от друга страна, отговарят за качеството и, от трета страна, отговарят за продължителното обучение. В този законопроект вие посягате на две от основните функции на съсловните организации. Затова нашето предложение е още веднъж да огледате този текст, за да може така или иначе да се запазят функциите, които извършват съсловните организации. Още един въпрос, на който не беше обърнато внимание до сега. Аз искам да помоля председателя на Бюджетната комисия да обърне внимание на това, което искам да кажа, защото преди няколко месеца министърът на финансите заяви, че когато става въпрос за допълнително материално стимулиране на служителите от съответните ведомства, по никакъв начин то не бива да бъде обвързано с размера на глобите. Ето един текст, който се появява тук, в този законопроект: „Допълнително материално стимулиране на служителите от Регионалните здравни инспекции – 30% от събраните глоби. Регионалните здравни инспекции са администратори на приходите от глоби и имуществени санкции.” Забележете, че 10% от тези приходи и санкции са за Министерството на здравеопазването. Колеги, много ви моля да обърнете внимание на това, защото ако се приеме в този вид, това означава, че тези, които проверяват, имат интерес да глобяват и да санкционират, за да могат допълнителни материални стимули да бъдат разпределени

с които те предлагат да изградят такъв регистър. Не мога да разбера – Министерството на здравеопазването казва, че парите не им стигат, а поддържането на един такъв регистър изисква финансов ресурс, изисква хора, които да бъдат назначени, а такива регистри има в съсловните организации. Във всички съсловни организации има регистри. Нещо повече, към Министерството на здравеопазването има Национален център по здравна информация. Те могат да ви представят и ви представиха онзи ден (в кутиите – на всеки един народен представител) информация за това във всеки един регион какви специалисти има. Ако искаме да имаме такава информация, можем да се обърнем към Регионалния център по здравна информация. Ако обаче вие сте решили, че разполагате с персонал, със свободен финансов ресурс, с който да финансирате поддържането на този регистър – направете го, ваша е волята. С тези аргументи ние ще се въздържим при това гласуване на първо четене, а ако бъдат подобрени текстовете, обещаваме, че ще ги подкрепим.

Господин председателстващ, госпожо министър, уважаеми дами и господа народни представители! Аз ще подкрепя, както и в комисията подкрепих, предложения законопроект. Може би ще се повторя

Аз считам, че това не е само една антикризисна мярка, тоест да се намали персоналът и да се направи икономия на бюджета. Смятам, че през годините с редицата промени в българското законодателство в областта на здравеопазването до голяма степен много от функциите на РЦЗ много от функциите на РЦЗ отпаднаха и е необходимо да има реорганизация в тяхната дейност. Що се отнася до това дали ще се дублира дейността им като контролни органи, аз смятам, че медицинският одит към Министерството на здравеопазването не е достатъчен като численост, състав и капацитет, за да може да упражнява ефективен контрол. Един от най-големите проблеми в момента на българското здравеопазване е липсата на контрол върху това какво се случва в лечебните заведения за първична помощ, за болнична помощ, както и в заведенията за обществено хранене, хранене, и не само за заведенията за обществено хранене. Аз смятам, че е навременна реакцията на Министерството на здравеопазването по отношение на обединението на РИОКОЗ и РЦЗ и създаването на новата структура. Що се отнася до регистъра, който министърът на здравеопазването като че ли иска да изземе при себе си с цел по-добър контрол и по-своевременно осведомяване какво се случва в сферата на специалистите в болничната и извънболничната помощ, и въобще при лекарите, аз смятам, че това е едно излишно бреме, с което ще се натовари. Има достатъчно механизми, от които да се ползва вече готовата информация, която Лекарският съюз е длъжен да създава и да предоставя на органите, които се интересуват от нея. Считам за излишно да влизаме в конфронтация с Лекарския съюз, още повече, че тази длъжност да води регистъра на медицинските специалисти му е вменено от закона и ако ние сега вменим това на Министерството на здравеопазването, трябва да отнемем тези права на лекарския съюз. Ако останат и двете институции да водят този търговски регистър, наистина, както каза д-р Адемов, ние ще трябва да харчим два пъти пари за едно и също нещо. Адмирирам готовността, с която проф. Борисова прие идеята фелдшерите в България отново да излязат в публичното пространство и да се измъкнат от сянката на специалистите по здравни грижи, в която бяха вкарани, последните десет години. доказаха правото си на съществуване и че те са онова звено, което липсва между сестрите и лекарите. Надявам се, че това ще бъде подплатено и с последващи промени в образователната сфера, така че този вид специалисти да получат не само реализация на пазара на здравните грижи, но да могат и да се обучават, и да бъдат достатъчно подготвени, и да оправдаят доверието, което им гласува министър Борисова. Със смесени чувства приемам предложението, в което се иска държавните лечебни заведения да се освободят от частните такива на тяхната територия. Мисля, че това трябва да бъде прецизирано, защото, ако наистина е предоставена една услуга от частни лечебни заведения на населението, която не може да бъде предоставена от държавни лечебни заведения, то тази възможност Друг е въпросът дали точно в закон ние трябва да регламентираме чисто търговски взаимоотношения. Известно е, че министърът на здравеопазването е принципал на всички държавни лечебни заведения. Аз мисля, че тази материя можеше да бъде уредена и по друг начин, но няма лошо да бъде и в закон. По отношение на Преходните и заключителните разпоредби за разкриване на нови лечебни заведения, там съм силно раздвоен и силно притеснен. Имах възможност да изразя становището си и в Здравната комисия. Аз считам, че министърът на здравеопазването ще спази даденото обещание, че между първо и второ четене вносителят ще оттегли тези спорни текстове, които според мен са прокорупционни, с нищо не налагат такъв тежък рестриктивен режим при разкриване на нови лечебни заведения, при положение че ние гласувахме доста подробни изисквания за разкриване на лечебни заведения, тоест изисквания, на които трябва да отговарят лечебните заведения в Закона за лечебните заведения. Там има достатъчно рестриктивни механизми, така че да не се появяват масово нови лечебни заведения. Още повече, че ако ние приемем това, което ни се предлага в Преходните и заключителни разпоредби, означава да кажем „да” – в момента в България имаме най-добрите болници, най-добре оборудвани, отговарящи на всички стандарти и в битово, и в медицинско отношение, тоест ние нямаме нужда от нови инвестиции. не е така. Секторът на здравеопазването тепърва предстои да се развива и няма нищо лошо, ако в него влязат частни инвестиции, бъдат добре управлявани и насочени там, където обществото има нужда от тях. Благодаря. Благодаря. Реплики? Няма. Други народни представители, които желаят да участват в дебата? Няма желаещи. Подлагам на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето. Гласували

Гласували 94 народни представители: за 81, против 1, въздържали